Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku: - Izvješće o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, za prvo polugodište 2007. godine Sukladno članku 125. Zakona o proračunu Vlada je dostavila navedeno Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici Vlada Republike Hrvatske podnosi izvješće za prvih 6 mjeseci izvršenja Proračuna za 2007. godinu. Ono što bih na početku ukratko rekao i što mislim da je najvažnije zapravo za reći da možda po prvi puta da se podnosi izvješće u kojem možemo ustvrditi da su javne financije u prvih 7, u prvih 6 mjeseci 2007. godine ostvarile suficit od 724 milijuna i 793 tisuće kuna. Naime ovako dobri pokazatelji, ovako dobar rezultat za prvih 6 mjeseci ove godine potvrda je dobre ekonomske i fiskalne politike ove Vlade koja je potvrđena i koja se može vidjeti kroz rast bruto domaćeg proizvoda od 7% u prvom kvartalu i 6,6% u drugom kvartalu ove godine. Odnosno u prvoj polovici godine od 6,8%. Dakle bez obzira što smo i prošle godine imali visoke stope rasta i u prvih 6 mjeseci ove godine ekonomski rast je nastavio svoj tempo. prethodnim pokazateljima možemo očekivati dobre rezultate i u trećem kvartalu, a i u zadnjem kvartalu ove godine što će nas zapravo dovesti do stope rasta koja će biti oko 6 i pol posto za cijelu 2007. godinu. Vezano za prihode Državnog proračuna treba reći da su prihodi u prvoj polovici ostvareni u iznosu od 51 milijardu i 889 milijuna kuna što je 14,1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Prije svega zbog toga što je nastavljena konsolidacija javnih financija. Dakle određeni socijalni fondovi su uvedeni u sustav jedinstvenog računa državne riznice i proces zatvaranja vlastitih računa proračunskog korisnika kao i uključivanje u državni proračun dakle svih ostalih podračuna koji su bili prije izvan državnog proračuna. U prvoj polovici 2007. godine rasli su najviše porezni prihodi. Unutar te skupine posebni prihodi od poreza na dodanu vrijednost i prihodi od poreza na na dobit. Što se tiče rashoda treba reći prije svega dakle da su rashodi u prvoj polovici 2007. godine dakle izvršeni u iznosu od 49 milijardi i 702 milijuna kuna s time da su rashodi za zaposlene iznosili 9,6 milijardi kuna što je zapravo polovica proračuna za 2007. godinu. Financijski rashodi su iznosili, su iznosili dvije milijarde i 795 milijuna. Subvencije dvije milijarde i 900. Dakle svih rashodi koji su bili potrebni dakle za normalno funkcioniranje državnih financija su tijekom prve polovice 2007. godine i izvršeni. Dakle nikakvih zaostataka u plaćanjima nije bilo. Ono što sam napomenuo i što bih na kraju ponovo istaknuo dakle prvo polugodište je završeno iznimno uspješno. Dobro ostvarenje prihoda, kontrola nad rashodima i nastavak fiskalne konsolidacije rezultirali su ostvarenjem viška državnog proračuna u prvoj polovici ove godine od 724,8 milijuna kuna što čini suficit od 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ja bih samo napomenuo da je u istom razdoblju prošle godine deficit iznosio 2,2 milijarde kuna ili deficit od 0,9% bruto domaćeg proizvoda što pokazuje dakle da je napravljena izuzetno velika konsolidacija i napor u državnim financijama i državne financije možemo zaključiti. Prema ovom rezultatu su doista i sređene i u potpunosti pod kontrolom. Hvala vam lijepa. Hvala. Izvjestitelj Odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite.

Prvo što želim istaći načelno, nedavno sam bio na savjet guvernera pa citiram dio izjave kada guverner kaže: «Ostvareni su svi makroekonomski ciljevi osim inflacije» jer je inflacija ostvarena nešto niže no što je bila planirana.

što potpuno jasno ukazuje u konačnu fiskalnu konsolidaciju u državi. Nekoliko temeljnih pokazatelja i podataka koji karakteriziraju upravo ovo razdoblje i ovu pojavu. Koristim prvenstveno podatke iz HNB-a pa dijelom nadopunjene i ažurnim podacima.

čime je ostvarena. Drugo, industrijska proizvodnja je također rasla u ovom razdoblju oko 7,4% i njene osnovne karakteristike u idućem razdoblju u kojoj strukturi u industrijskog proizvodnji je ostvarena. Pa stoga i ostali pokazatelji koji su ostvareni i naravno da ću istaći one koji nisu ostvareni, odnosno koji su ostvareni ispod očekivanog plana. Indeks potrošačkih cijena svega 1,9% a trgovina na malo negdje 6,8% itd. Stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti, ovo posebno apostrofiram. Najniža je u zadnjih 10 godina stopa nezaposlenosti, odnosno najveća stopa zaposlenosti u zadnjih 10 godina. Jedan mjesec čini mi se lipanj, ali sve jedno lipanj ili srpanj iako sezonski utjecaj dijelom, karakterizira mjesečna pojava od 14 i nešto tisuća zaposlenih. Jeste sezonska pojava, ali s obzirom da je za cijelo razdoblje izražen mjesečni porast broja zaposlenih onda jasno govori da je ovo najznačajniji podatak. Izvoz i uvoz. Godišnja stopa izvoza porasti izvoza, dakle u ovom razdoblju 9,9% i stopa uvoza 10,2%. Znači da je uvoz brže rastao, ovo također ističem da je uvoz brže rastao ali ću upozoriti zašto je uvoz rastao i onda zašto je dug takav prema vani u ovom razdoblju. Tekuća bilanca negdje oko 7,7% bruto društvenog proizvoda inozemni dug čini 85,9%. E ova je stavka bitna i ona je zabrinjavajuća u onom smislu da je najvažnije u idućem razdoblju na kojem se treba pratiti posebno pratiti događanja i struktura, ali ta struktura već duže razdoblje se zadržava na tri, po redoslijedu na tri područja. Prvo područje su poduzeća što može veseliti ili trgovačka društva, drugo su banke iako limiti i ograničenja banaka u ovom razdoblju je bio na onih 12% … /Ne razumije se./ … i treće je država. Država se zadržala na najnižoj stopi s time što sada već vidimo da nema novih zaduženja u državnim financijama, već se dio prethodnog duga servisira iz tekućih prihoda. Prema tome i ovdje također vesele određene pojave za koje držimo da su dobre. Kod bruto društvenog proizvoda najznačajniji su bili učešće, investicije u kapital, osobna potrošnja. Osobna potrošnja, dvije pojave ističemo. Realni porast plaća i neto i bruto, realni porast plaća i drugi transferi stanovništvu. Ovi transferi su i iz onog dijela povrata duga umirovljenicima kao i drugi transferi. Prema tome najznačajniji porast je vrlo visok po indeksu i također porast državne potrošnje, dakle u onim investicijama za koje je bilo predviđeno. Transferi i u mirovinskom sustavu, odnosno socijalna davanja također su utjecali na ovu potražnju. Kod porasta bruto društvenog proizvoda u sektoru usluga posebice ističemo porast hotelskih i restoranskih usluga, porast financijskih usluga, prijevoz kao nova industrija o kojem smo prije nešto komentirali pa ne bi jer i vrijeme ne dopušta, pa samo kao pojavu ističem. Zatim kod industrijske proizvodnje vrlo kratko, značajni porast industrijske proizvodnje, porast robe široke potrošnje i to trajnih dobara kao i onih netrajnih, ali netrajni su na trećem mjestu i kapitalni proizvodi, a oni znače ipak i utječu i na onaj dio zapošljavanja tamo. razumije se./ … na neki način vezano. Imamo nešto pada energetike u ovom razdoblju što se tumači toplom zimom, a ona utječe i kod uvoza i kod izvoza energenata, prema tome ona će vjerojatno u idućem razdoblju drugačije utjecati. Prerađivačka industrija čini oko 79,3% ukupne industrije i u tom smislu iz te ukupne industrije u toj prerađivačkoj industriji u ovom razdoblju je ostvareni dobri rezultati u metalnoj industriji, strojogradnji, hrana i piće, mineralni proizvodi i RTV komunikacijski uređaji. U onom dijelu industrijske proizvodnje i brodovi, međutim brodovi sezonski utječu, to je ciklus proizvodnje godina dana otprilike i onda ovisi proizvodnja i izvoz se nikad ne poklapaju. Stoga oni utječu i u uvozu, ali i izvozu. Kroz ovo značajno, značajan doprinos također imamo kroz tu zaposlenost kažem, potražnju u domaćem i kroz onaj dio potražnje, ukupne potražnje. Kod izvoza, izvozu kod ostvarenja uvoza zapravo, trgovina na malo ispričavam se na kratko. Samo vrlo kratko da su krediti stanovništva utjecali na takvu potražnju, porast njen također vrlo visok. Trgovački proizvodi, odnosno prehrambeni proizvodi, automobili jer oni su u drugoj stavci u poziciji u uvozu. Prema tome da li ćemo se odreći ili ne, to je sada filozofija ili rasprava. I isto tako goriva i maziva koji su jednako utjecalo u uvozu, ali jednako utjecali i u izvozu. Prema tome nešto je manja ova stavka u izvozu bila u tom razdoblju. Zaposlenost, nezaposlenost već sam kratko kazao. Iduće je cijene, kratko sam kazao stabilnost cijena od 1,9% a najveći udar na cijene interesantno, zato ističem one najznačajnije pojave, utjecaj lokalna samouprava kroz cijene komunalija i cijene vode. I ova pojava karakteristična je u cijelom razdoblju, a očito ima naznake da će u cijeloj godini utjecati na cijene. Kroz financijski sektor već sam isto kazao, ograničenje rasta plasmana banaka od 12% u prvoj fazi tromjesečja čini mi se bilo je na mjesečnoj razini, kasnije na godišnjoj razini što je izazvalo određene blage utjecaje onda na određene pojave u zapošljavanju, u razvoju, kreditiranju i alociranju sredstava iz kreditiranja stanovništva, kreditiranje privrede kao i ono direktno zaduživanje kod banaka u inozemstvu, mislim na sektor privrede, zato su firme na prvom mjestu među ostalim. Kod tečajeva blaga deprecijacija kune u odnosu na euro i aprecijacija kune i to stalna aprecijacija kune u odnosu na dolar. Robna razmjena, izvoz 9,9, uvoz već sam kazao 10,2, pokrivenost negdje 47, oko 47%. Kod izvoza sam kazao što ga karekterizira, a kroz uvoz na prvom mjestu uvoz metala i proizvoda od metala najveći postotak, zatim kemikalije i na trećem mjestu motorna vozila. Prema tome nije zaduženje nego ova struktura zaduženja, ali s obzirom na ovu strukturu u prve dvije pojave, a treća spada u potrošnju, očito da ona ima onda i onaj pozitivni utjecaj na zapošljavanje jer ona je negativno zaduženje i platnu bilancu koju imamo iz toga. Pokriće na robnom odmah reći, pokriće na robnom deficitu raste suficit na uslugama i taj suficit koliko u svom postotku utječe, pokriva taj dio. Kod značajno u ovom razdoblju inozemna direktna ulaganja i to vlasnička ulaganja, čini mi se banke da su bile najznačajnije u ovom razdoblju kroz povećanje supstance, ali bila su i druga ulaganja. prihodi su povećani oko 14 i nešto posto, s time što kod rashoda prihodi i primici su dakle brže rasli, kod rashoda se drži kontrola i oni su sada u granicama polovice predviđenog s obzirom na drugi dio godine koji idu. Vrlo značajan doprinos socijalni doprinos i u prihodima jer je došlo do izmjene strukture prihoda i primitaka, rashoda i izdataka pa oni imaju značajno povećani utjecaj kao i u rashodima oni su također zadržali taj utjecaj. ono što je karakteristično za proračun možemo u cijelosti ponoviti i za vanproračunske fondove tako da na kraju mogu kazati da je otprilike dijagram prihoda i rashoda i jedni i drugi ima uzlaznu liniju time što prihodi brže rastu i to da je optimizam da ovo razdoblje završavamo sa ocjenom onu onu koju sam istakao u uvodu, a da, isto tako da je solidno osnovicu za završetak poslovne godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovana zastupnika Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa nije mi u početku bilo jasno zbog čega u ovim večernjim satima i pred ovako malo zastupnika idemo raspravljati o izvršenju proračuna Republike Hrvatske, onda sam zapravo shvatila da idete u ovim kasnim večernjima satima bez kamera samo zbog toga da bi se prikrilo i sakrila nesposobnost Vlade Republike Hrvatske, čak i izvršavanju programa koje je sama zacrtala i na temelju kojih je planirala sredstva u u proračunu. Kroz zadnjih nekoliko točaka slušamo veliko zadovoljstvo naših kolega s juga. Na žalost analizirajući izvršenje proračuna Republike Hrvatske mi to zadovoljstvo ne možemo dijeliti ni približno, a o tome govore i same brojke. Nikada se nije živjelo bolje nego danas, reče državni tajnik maloprije. Neki da, ali dobar dio ne. I upravo ovaj proračun pokazuje da one regije koje su u Republici Hrvatskoj bogatije, one će i nadalje biti bogatije, a one regije koje su u Republici Hrvatskoj siromašnije i siromašne, one će ubuduće biti još siromašnije. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke ovakvo izvršenje proračuna Republike Hrvatske ne može podržati i to ne može podržati iz sljedećih razloga koje ću probati elaborirati iako je demotivirajuće u ovo vrijeme i to pred praznom dvoranom Hrvatskog sabora raspravljati. Što vidimo? Iz analize potroška sredstava, utroška sredstava iz proračuna Republike Hrvatske onda ćemo vidjeti primjerice u području ili resoru Ministarstva financija, vidjet ćemo da podjela tih sredstava nije na temelju stvarne potrebe građana, nego na temelju političke obojenosti i to znate koga? Načelnika općina. Ne bojim se ja, možete gađati. Pa tako kao primjer ističem. Općina Gornji Bogićevci, koja je bila okupirana općina, oslobođena u akciji "Bljesak", pomoć je planirana godišnja 916 tisuća kuna, izvršeno 382 tisuće kuna. Općina Okučani pomoć 975 tisuća kuna planirano, izvršeno 406 tisuća. Općina Stara Gradiška 295 planirano, izvršeno 123. I sada me dobro poslušajte, Općina Dragalić

Oni koji ne poznaju onaj kraj onda vjerojatno neće razumjeti tragediju ovih brojki. Gospodarska struktura jednaka je u svim ovim općinama. Broj stanovnika otprilike jednak je u svim ovim općinama. Gospodarska razvijenost jednaka je u svim tim općinama, međutim ima jedna razlika. Razlika je primjerice Općina Stara Gradiška koja planirano je 295 tisuća kuna, donedavno je bio načelnik općine iz Hrvatske seljačke stranke. Općina Dragalić kojoj je planirano 42 tisuće kuna okupirana općina, razorena općina, nezaposlena općina, općina u obnovi, općina koja nema niti jednog gospodarskog subjekta, razlika od Okučana samo po tome što je i danas tamo načelnik iz Hrvatske seljačke stranke temeljem volje građana koje je dobio preko 50%. Dragi moj državni tajniče, na koji način se dijeli novac? Zar su oni građani krivi zato što misle politički drugačije i zato ih se treba kazniti? Na temelju čega i kojih stopa se moglo za iste uvjete odrediti da jedna općina dobije 42 tisuće kuna, a druga milijun? Ne, to je unaprijed kažnjavanje i građana, ali unaprijed činjenje načelnika nesposobnim jer sa praznim proračunom načelnik da ima ne znam kakove sposobnosti ne može biti sposoban i unaprijed je osuđen ma koliko sposoban bio. Nadalje, iz ovog proračuna evidentna je politika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i to glede regionalnog razvoja. Regionalni razvoj je neujednačen. Kolega, nas je ostalo dva, četiri, šest, sedam i ja sam osma. Pogledajmo tko je izašao iz dvorane i pitajmo se zašto je izašao iz dvorane. No dobro. Prema stavci regionalni razvojni projekti, planirano 60 milijuna kuna regionalni razvojni projekti, izvršeno milijun 587 tisuća kuna ili 2,65. Zamislite kome su to trebali regionalni projekti i ukoliko hoćemo ujednačeni regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj da bismo imali bogatu i sretnu državu, kud je trebalo plasirati ta sredstva? Šutnja je možda najbolji odgovor, ali i najgori mogući vrisak na tu stavku je pojava regionalizma i autonomaštva. Ja nisam autonomaš, volim svoju regiju, ali ovakve regije govore o opravdanosti tog pokreta, a još više govore o razlozima podrške tog pokreta. Strategija regionalnog razvitka, planirano 3 milijuna 325 tisuća kuna, izvršenje nula. Nula. Nemamo ni strategije razvitka. Nadalje, imamo stavku obnova i razvoj Vukovara. Planirano 40 milijuna kuna, izvršeno 10 milijuna kuna i 114 tisuća. O Vukovaru nije dovoljno samo govoriti sa suzama u očima. Za Vukovar je potrebno učiniti nešto i bila sam sretna i rekla sam da nije dovoljno 40 milijuna kuna za obnovu Vukovara, jer ako hoćemo povratak Vukovaraca u Vukovar moramo im osigurati ne samo povratak u obnovljene kuće i obnovljene stanove, nego im moramo osigurati da imaju gdje raditi, da imaju odakle dobiti plaću i da tada neće njihovi mladi odlaziti prema Zagrebu ili ostajati u Zagrebu za one koji su ostali u Zagrebu. I vidjela sam jedan ispravak krivog navoda, a prije ispravka krivog navoda uzmite izvršenje proračuna, pa provjerite stavku, pa ćete vidjeti da li je to točno. Nadalje. Iz ovog izvršenja proračuna vidi se nedostatak odgovarajuće politike za područja od posebne državne skrbi. Područja od posebne državne skrbi sama u svom imenu govore o značaju koje bi ta područja trebala imati za državu. Ona imaju otežane uvjete gospodarenja. Oni imaju razoreno gospodarstvo, oni imaju razorene kuće, oni imaju razorenu infrastrukturu. Tamo je život gotovo nemoguć. I sada kad smo vidjeli u proračunu u stavci socijalno ekonomski oporavak područja od posebne državne skrbi bilo je planirano 50 milijuna kuna, ali je za to utrošeno samo 7 milijuna kuna ili 14,18%. Ili recimo stavka razvoj područja posebne državne skrbi. 22,7 milijuna planirano, izvršeno 3 milijuna 717 tisuća tisuća kuna. Razvoj pograničnih područja drage moje kolege, pogranična područja uglavnom spadaju osim nekih izuzetaka ali najvećim dijelom spadaju u područja od posebne državne skrbi i ta pogranična područja patetično je reći da su žalosna ali mi to znamo koji živimo tamo, znamo kakva su. Bilo je planirano 10,6 milijuna kuna. Izvršeno milijun 324 tisuće kuna ili 12,50%. To je glede hvalospjeva danas kojeg smo čuli o ovoj politici Vlade Republike Hrvatske koja vodi u politiku ujednačenog regionalnog razvoja. To naprosto nije točno i to pokazuju ove brojke. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke ne može podržat izvršenje ovog proračuna ni zbog odnosa proračuna prema Ministarstvu poljoprivrede odnosno zbog onoga što u resoru ministra poljoprivrede nije učinjeno i nije dovoljno učinjeno. Stavka svinjogojstvo. Planirano 10 milijuna kuna. Izvršeno 2 milijuna kuna ili 20%. I sada oni koji ne znaju tu proizvodnju i ne znaju problem reći će da je previše uloženo jer se godišnje organiziraju interventni otkupi svinja kad država intervenira i daje dio te cijene, otkupne cijene. Međutim, da li je to tako? Pogledajmo strukturu uvoza pa ćemo iz strukture uvoza vidjet koliko se odnosi na uvoz svinjetine, koliko se odnosi na uvoz govedine, a u govedarstvu smo isplanirali 25 milijuna kuna i potrošili samo 2 milijuna kuna što je svega 8%. Dakle, da li je ministarstvo realiziralo svoju strategiju razvoja svinjogojstva i govedarstva? Ma naravno da nije. Ali tko snosi posljedice najviše? Građani one regije kojima je to osnovna djelatnost. Unapređenje drvne industrije, planirano 46 milijuna kuna, a izvršeno milijun ili 2,19%. Da Da li nama drvna industrija treba ili nama drvna industrija ne treba? Ja s obzirom na svoje mjesto života kažem, da, drvna industrija nam je itekako potrebna. I potrebno je razvijati drvnu industriju i ne izvozit samo iz rezane daske ili samo izrezanu građu nego trebamo napraviti finalni proizvod i finalni proizvod plasirati u Europu. Dakako da ovakvom politikom to nije moguće. Ili recimo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kao temeljna pretpostavka razvoja poljoprivrede i stvaranja obiteljskih gospodarstava kao osnovnih jedinica poljoprivredne proizvodnje sa zadatkom prehrane vlastitog stanovništva po Zakonu o poljoprivredi, koji nije promijenjen. Ako on nije valjao onda hajmo ga promijeniti. Ali ako on nije promijenjen znači da nam valja i onda moramo provoditi politiku koja je tim zakonom zacrtana. Međutim, od planirana dva milijuna kuna nije potrošeno ama baš ništa. Ili recimo stavka uređenje zemljišta. Isto bitna pretpostavka razvoja poljoprivrede. 10 milijuna 980 tisuća planiranih, potrošeno zamislite 500 tisuća kuna ili 4,55. To su jezive činjenice. Prehrambena industrija, za poticanje prehrambene industrije. Pa šta će nama primarna poljoprivredna proizvodnja u Slavoniji ako nemamo prehrambene industrije? Planirano 10 milijuna kuna, izvršeno nula. Nula. I ono što imamo i to se želi zatvoriti i zatvorit će se pitanje je dana. A istodobno govorimo o strateškom projektu sustava navodnjavanja koje sam i sama zapljeskala kada je premijer ili predsjednik Vlade sadašnje gospodin Ivo Sanader u svom prvom govoru pri konstituiranju Vlade, rekao je da je sustav navodnjavanja strateški projekat ove Vlade i strateški program. Ni danas ga nemamo. Ni danas nemamo navodnjavanje. 25 milijuna 910 tisuća kuna, je izvršeno 7 milijuna 975 ili 17%. I sada imamo samo obećanja i ništa drugo. Da se ne pitamo kakvu to kvalitetnu hranu jedu naši građani? A da bismo vidjeli kakvu kvalitetnu hranu jedu naši građani odimo u trgovine. Pogledajmo na police pa ćemo vidjet. Kod nas se naš proizvod, naša hrana koja po nekim stručnim mjerilima gotovo se može svrstat u ekološku hranu, uglavnom se uništava jer seljaci nemaju tržišta, nemaju kuda plasirat svoj proizvod. A mi uvozimo. I sada kad treba zaštitit potrošača i ispitati kvalitetu hrane ni ona planirana sredstva koja su planirana za unapređenje ispitivanja kvalitete hrane, ni ona nisu potrošena. Što govori izvršenje ovog proračuna? Izvršenje proračuna govori da je Vlada nesposobna i sva je sreća što je ostalo jako malo, pa neće više griješiti. Hvala.

Dobro. Idemo na ispravke netočnih navoda. Poštovani zastupnik Pero Mlinarić, ispravak netočnog navoda. **Mlinarić,

još neki nije jer nisu gotovi. 8 milijuna ide za Hrvatski dom koji će biti negdje početkom 11. mjeseca gotov, 10 milijuna je otišlo za gospodarsku zonu, to ovih dana je već potrošeno, i 2 milijuna su otišla za poticaj. To je ovaj dio za gospodarstvo za poticaje. A ovaj drugi dio od 20 milijuna obnova je u tijeku bih objekata porušenih i normalno da će se negdje krajem 11. mjeseca taj dio završiti a sredstva utrošiti. Što se tiče ovoga drugoga dijela da je premijer doktor Ivo Sanader obećao navodnjavanje normalno jeste navodnjavanje se ne može sprovesti za tri godine. Imamo stotinu drugih stvari koje nije obećao, napravio ih je ali vi ne znate koliko je delegacija bilo po cijeloj Europi i Izraelu da su snimili jedan dio tih navodnjavanja i znači rade se projekti a navodnjavanje je već počelo dosta daleko, vidite u Vukovaru, VUPIK je već jako velike površine, u Slavoniji je već navodnjavanje gotovo, projekti su već neki gotovi. I kako projekti budu gotovi tako se navodnjavanje vrši. Hvala lijepo. gospodičnu Ljubicu Lalić da upravo ove općine od posebne državne skrbi za koje se zalaže da smo za vrijeme mandata njihovoga u županijskog skupštini doslovno oteli 100 tisuća kuna za izgradnju vodovoda u Okučanima za koje nisu bili voljni dati i zbog toga što smo podržali proračun uspjeli smo to izvući. Nisam vidio nijedne stavke ozbiljnije za četiri godine njihovog mandata u županijskoj skupštini da su pomagali te općine. Drugo bih htio podsjetiti kad su bili interventni otkupi svinja da su to bili kod njih po šest kuna a sada po devet kuna. i najvažnija stvar ljeta gospodnjega 99. godine kad je gospodična Lalić i gospodin Tomčić tada predsjednik Sabora i HSS-a podupirali prosvjede seljaka na raskršću u Vrpolju i drugim raskršćima gdje su tada iskamčili od hrvatske Vlade kunu i 30 za cijenu žita, da bi na godinu 2000. godine kad je došla njihova Vlada i njihov ministar poljoprivrede gdje su tada ubjeđivali te iste seljake da je dobra cijena žita 0,90 kuna. Hvala. Povreda poslovnika poštovana zastupnica Ljubica Lalić. **Lalić, Ljubica (HSS)** Potpuno netočnim navodima kolega Sočković je povrijedio poslovnik članak 209. Jer, kolega Sočkoviću nije bila otkupna cijena kunu i 30 nego je bila kunu i 20 ali je poticaj bio 450 godina, a 2000. godine poticaj je bio 750 kuna a cijena nije bila 90 lipa nego je bila kunu i 10. Ja razumijem da neki ljudi zaboravljaju, znajte ali kad nastupi totalna amnezija onda je to tragično. A ako ima razloga za prosvjede i onakve kao što su bili samo bi sada bili puno opasniji. Mislim Mislim da je odavno došlo vrijeme u ovom mandatu da su to seljaci trebali napraviti. A vi i ja ako želimo svojim građanima dobro trebali smo im biti na čelu i vi i ja, ali isto tako i u zaštiti naših prehrambenih kapaciteta. Šta će nama sustav navodnjavanja koji će poticati povrtlarstvo a to povrće nećemo imati gdje prodati niti ćemo ga imati gdje sušiti. Pa se malo zabrinite nad tome što to radite i kud vodite.

ispravak netočnog navoda. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, zastupnica Lalić je stvarno iznijela netočnih podataka. Jedan od toga je da ova Vlada ne vodi politiku ujednačenog regionalnog razvoja što je potpuno netočno. I zastupnica Lalić namjerno krivo tumači podatke, financijske podatke iz ovog polugodišnjeg izvješća ili ne zna. Ostvarenje proračuna za šest mjeseci sigurno ne može se gledati u usporedbi sa planom, dakle da ono što je ostvareno za šest mjeseci da se gleda koliko treba biti za cijelu godinu. Sigurno je da trebate voditi računa o tome jer se u prvih šest mjeseci inače vodi politika planova a u drugih šest mjeseci se onda to i ostvaruje. Ali ovi svi podaci i makroekonomski pokazatelji koje trebate uzeti u obzir, koji su izuzetno pozitivni i svi ih priznaju trebate znati da će se ovaj proračun u konačnici za 2007. godinu ostvariti. Dakle, ponavljam da jeftino i namjerno krivo tumačite ove podatke. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Povreda poslovnika imamo još. Pa ponovo je povrijeđen članak 209. Ma ja mogu dozvoliti kolegice da ja ne znam pročitati pločicu, ja to mogu dozvoliti. Međutim, vi najveću nepravdu nanosite onoj regiji iz koje dolazite zatvarajući oči pred istinom. Mi godinama, evo četiri godine. **Šeks, Vladimir Vi ste postavili jednu tvrdnju da je zapostavljen regionalni razvoj, da se vodi politika koja ne vodi računa o regionalnom razvoju, kolegica to opovrgava. Vi ne možete sada komentirati i demantirati te tvrdnje pod ovim institutom. **Lalić, Ljubica (HSS)** Ne, hoću reći da četiri godine upravo od iste kolegice slušam da će do kraja

Tko bi vama uskratio? Je li bi ja vama uskratio da govorite? Samo govor u određeno vrijeme o određenoj temi pod određenim institutom. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa taman sam htio reći da je Ljubica držala jedan sjajan govor. O regionalizmu, lokalnoj autonomiji sigurno da ne mislimo isto ali ovo ostalo potpisujem. No, pustimo sada to. Za prvih šest mjeseci mi smo u državnom proračunu ili potrošili u državi 51,5 milijardi kuna. Ono što mene zanima malo više da smo se za 2007. zadužili za 13,3 milijardi kuna ili toliko ćemo se trebati zadužiti do kraja godine, ali i 2007. ili jesmo ili ćemo vratiti 9 milijardi 973 milijuna kuna raznih zajmova, kredita itd. Jednom riječju, slobodno se može reći svaka deseta kuna ide za otplatu kredita. No prije no što nešto više o tome kažem da vidimo ovako gdje je sada 8. izborna jedinica, županija Istarska i Primorsko-Goranska? Istra. Planirano 2007. prema svim ovim stavkama. 9 kapitalnih projekata, 236,6 milijuna kuna. Indeks izvršenja 29,9 milijuna kuna. Znači slilo se od tih 236 milijuna kuna iz Državnog proračuna 70,8 milijuna kuna i to ovako: Udio u glavnici trgovačkog društva … /Govornik se ne razumije./ … Istra 48 milijuna kuna, 29%. Za dogradnju osnovne škole u Vrbanu planirano je bilo svega 120 tisuća kuna znači ništa. Izgradnja sportske dvorane srednje talijanske škole u Puli bilo je planirano 6 milijuna kuna. Furio s pravom protestira, ništa novaca stiglo nije. Izgradnja sportske dvorane u Rovinju 15 milijuna kuna planirano iako je država na porez na dobit Rovinju uzela 30 do 40 milijuna kuna nije stiglo ništa. Redovna djelatnost Sveučilišta u Puli ajde tu je došlo 13 milijuna kuna. Kapitalno ulaganje, izgradnja Sveučilišta u Puli došlo je 7 milijuna kuna, to je u redu, od 9,2 milijuna kuna planiranih.

planiranih 13 milijuna kuna stiglo je 188 tisuća kuna i 84 lipe i 76, pardon 84 kune i 76 lipa ili točno nekih 25 tisuća EUR-a. Regionalni razvoj Istarske županije planirano da će doći milijun 400 tisuća kuna, nije stiglo ništa. Rekoh izvršenje 29,93%. Primorsko-Goranska županija možda je prošla malo bolje. Izvršenje 41,85%. Od planiranih 313 milijuna kuna stiglo im je 131 milijun kuna. Jasno za regionalni razvoj kao i u Istri nula kuna. Kliniku za ortopediju u Lovranu 48,48% od 9,8 milijuna kuna stiglo je 4,7 milijuna kuna. Za KBC Rijeku stiglo je 2,3 milijuna kuna od 30 milijuna kuna planiranih. Dom za djecu «Ivana Brlić Mažuranić» u Lovranu od 300 tisuća kuna stiglo je svih 300 tisuća kuna. Za kapitalno ulaganje u izgradnju Sveučilišta u Rijeci od 24,4 milijuna kuna stiglo je 8,2 milijuna kuna. Zatim za izgradnju športske dvorane u Bakru od 5 milijuna kuna stiglo je 633 tisuće kuna, 12,47%. Potpora luci Rijeci i Uglavnom indeks izvršenja je 41,8%. Istra 29,93%. Primorsko-Goranska županija 131 milijun kuna. Istarska 70 milijuna kuna. Zaključak bi bio znači da se taj prostor ili da je na taj prostor netko zaboravio. Preko 10 milijardi kuna ide iz Istre u državni proračun. Od poreskih prihoda taj prostor još jedanput po ne znam koji put danas autonomno raspolaže sa 550 milijuna kuna. E nakon što si je država uzela dobit a ostavila dohodak Istra je još više na gubitku za još 100 milijuna kuna. Ali ja ću sad malo više govoriti o vraćanju zajmova tj. da li Hrvatska može na neki način izbjeći pa i dužničko ropstvo? Ja sam gotovo siguran, neće proći dugo, dvije tri godine ali bez obzira što govorio premijer Sanader ili netko drugi doći će na red da ćemo mi morati prodati i Hrvatsku elektroprivredu jer evo da citiram samo jednu izjavu guvernera Rohatinskog: «2007. dospijeva na naplatu 7,2 milijarde EUR-a glavnice plus 580 milijuna EUR-a kamata». To je 7,8 milijardi EUR-a. To vam je gospodo šta ja znam nekih 12 milijardi recimo dolara. To je 20% bruto društvenog proizvoda za 2007. Do kraja 2007. ino dug ako je bio krajem 6. mjeseca preko 29 milijardi do kraja godine bit će barem 31 milijardu kuna. To je, ne znam, nekih 40 milijardi dolara. Istina je on raste sporije nego 2006. Raste po stopi od 2006. je rastao po stopi od 13,5%. Sada raste po stopi od 11,5%. Postavlja se pitanje koliki će nam biti ino dug za 5 godina? Ja se bojim da će možda premašiti iznos od 45 milijardi ne dolara nego EUR-a znači preko 60 milijardi dolara. I to ne bi bilo dramatično, pod navodnicima, iako je strašno kada ne bi u tom periodu od 5 godina morali vratiti ako ove godine vraćamo 7,8 milijardi EUR-a. Govorim o dugu države, poduzeća, banaka, brat bratu nekih 30 do 35 milijardi EUR-a a to je opet preko 40 milijardi EUR-a i još ćemo biti zaduženi za tih kao što rekoh 40 ili 45 milijardi EUR-a. I sad što nam je činiti? Uči po meni što je moguće prije u Europsku uniju, monetarnu uniju. Nema nam druge, glave skupa i jasno, treba početi raditi. Hrvatski rast tog GDP-a ove godine je za prvih 9 mjeseci 6,6%. Neočekivano velik. Pustimo što je u nekim krajevima u Istri je preko 11% već 3, 4 godine ali to nije bitno sada i mislim da trebamo još neke stvari napraviti. Šta mi imamo? Mi imamo uvoz, izvoz vam govorim sad za Istru za razliku od države pokriva negdje 85%. Zagreb ima svega 33%. Primorsko-Goranska županija 45%. Dva puta nam je veći izvoz nego Primorsko-Goranskoj županiji koja ima 100 hiljada stanovnika više. Ali što je temeljni problem? Mi imamo uvoz negdje 21 milijardu dolara. Na to moramo računati nekih 11 milijardi dolara moramo osigurati za povrat duga godišnje. Znači to je negdje oko 32 milijarde. Izvozimo 10,5 milijardi dolara roba. Otplaćujemo 12 milijardi dolara znači dugova ili 11 nije bitno. Primamo s druge strane 7 do 8 milijardi dolara raznih zajmova. Prihodi od turizma su nekih 7 milijardi, ne znam, dolara. Imamo jednu milijardu dolara od doznaka. Imamo milijardu dolara od transporta i tako dalje, brodovi, avioni i slično, vozila. Imamo milijardu dolara od privatizacije. Ove godine možda 3 milijarde dolara i mi gospodo imamo jedan problem. Kako to jednostavno sada izbalansirati i kada će taj problem kao takav nastati odnosno kad će eskalirati? Znači to je ono od kuda mi trebamo početi. Ove godine kao što rekoh još je na dijelu rigidnija centralizacija u odnosu na prošlu barem što se Istre tiče. Ja sam rekao da Istra daje 10 milijuna kuna. Autonomno kroz porez zadržavamo 550 milijuna kuna. Više dajemo ove godine u državni proračun, 100 milijuna kuna «vis a vis» tog poreza na dobit u odnosu na prošlu godinu. Spomenuo sam da samo Rovinj gubi ove, od dobiti nemamo više ništa, gubi 30 do 40 milijuna kuna. Bio je tu neki dogovor da će kroz dvoranu dobiti 15 milijuna kuna. Za prvih 6 mjeseci nije dobio ništa. Istina je od tih 10 milijardi kuna koje Istra daje u proračun šta god mislio gospodin Žužul vraća se ajde. Plaće za policiju, plače, za upravu plače, za neke penzije, ali posto stanovnika izdvaja 10% proračuna. I zato se zalažemo za tu decentralizaciju, lokalnu autonomiju da svatko na svojim upravlja sa svojim. Jasno solidarizirati se maksimalno sa drugima, ali taj odnos treba promijeniti. Idemo dalje. Od PDV-a je državni proračun uprihodovao ili treba planirano je 39 milijardi kuna. Mi se zalažemo da se smanji na hranu, sa 22% na 10%. Zanimljivo je i to da preko 60, možda 70, možda i više posto proračuna ide samo za socijalne kategorije. Npr. za plaće, dobro to nije socijalna kategorija ali možemo kroz takvu formu to nekako promatrati je 19,2 milijarde kuna plus 3 milijarde kuna doprinosa, znači to je preko 22 milijarde. Za materijalne rashode gotovo 8 milijardi. Za rashode za energiju 2 milijarde. Subvencije, 5,8 milijardi poljoprivreda, brodogradnja, što ja znam šta sve ne. Povrat kredita rekao prije 9, toliko milijardi kuna. Na zdravstvo ide 17 milijardi kuna, za mirovine preko 30 milijardi kuna. Naknade građanima, kućanstvima preko 13 milijardi kuna. Donacije preko 2 milijarde kuna, itd. Iz proračuna možda nam ostaje negdje 10 milijardi kuna, ako računajući ovdje izvanproračunske funkcije, rashode za neki direktni, za neki direktan razvoj, stvarni razvoj, za investicije, ceste, vodu, ne znam dvorane, ovo ono itd. Skupa nam je država. Nitko nije zadovoljan. Nema socijalne pravde ako 90% tih rashoda ide za spomenute naknade. Znači postavlja se opet pitanje koja je najbolja socijalna politika. Ja kažem politika pune zaposlenosti. To je i najbolja mirovinska politika. Ne zbog toga što će možda penzioneri imati više, nego ako ništa drugo neće imati brigu za svoju djecu koja će im imati kakvo takvo radno mjesto. I konačno, to je i najbolja jasno politika za mlade jer nema većeg valjda kapitala nego kada ti djeca rade. Penzije su skromne, ali zalažemo se jasno da se izjednače umirovljenici stari-novi. Za to je potrebno osigurati 600 milijuna kuna u državnom proračunu. Mislim da to nije neki veliki napor, da to treba učiniti. Vjerojatno to nećemo učiniti do raspusta ovoga Parlamenta, 12. ovoga mjeseca. Ali ta neka Vlada od toga treba poći. Što ću ja ovdje još izdvojiti? To su 2 milijarde kuna za koncesije, ili milijardu Hotelske kuće, o tome sam prije govorio, poljoprivredni kombinati koriste milijune hektara tzv. turističkog ili poljoprivrednog zemljišta i da ja znam, takav je slučaj barem u Istri, siguran sam i u Primorsko-goranskoj županiji, diljem jadranske obale, te kuće ne plaćaju nikome niti jednu kunu naknadu. I postavlja se pitanje gdje toga ima. Samo u Poreču je negdje oko 2 tisuće hektara koje smo mi uspjeli osporiti Agrokoru, što će reći Todoriću, Plavoj laguni, Rivijeri, TDR-u u Vrsaru. Nikome oni i dalje, dobro nisu se uknjižili u zemljišnim knjigama na svoje ime koriste stotine hektara turističkog zemljišta u kampovima od Tar Vabrige ne znam do Koversade i nikome ne plaćaju ništa. I to se treba jednostavno izmijeniti. To naprosto vrijeđa. Zašto ne bi nekome od vas imao takvu jednu beneficiju da može jedan takav kamp koristiti i da nikome ne plaća ništa? Zanimljiva je stavka donacije pa tako recimo ove neprofitne organizacije, vidim dobivaju 714 milijuna kuna. Ne znam koliko političke stranke, tu negdje možda 70 milijuna kuna dobivaju iz proračuna. Neprofitne organizacije dobijaju 714 milijuna kuna. Subvencije bankama još uvijek, pazite sve banke smo prodali, ali još uvijek bankama kojima smo se prodali prodali naše banke dobijaju subvencije po tom osnovu od 428 milijuna kuna na godišnjoj razini. No ajde barem je nešto dobro da više te banke ne završavaju u stečaju da ne propadaju. Inače da ne zaboravim, 2006., 2007. brodogradnja je povukla 4,2 milijarde kuna. Uljanik 0 kuna. Kad govorimo o koncesijama jasno da mislim i na prodaju poljoprivrednog zemljišta. I ovdje još jedanput ću izraziti nezadovoljstvo što Istrijani 1 kvadrat moraju platiti 10 do 100 puta skuplje no što se plaća drugdje u Hrvatskoj. I to je za mene diskrimancija par excellence. Inače, za period 1.1. do 30.6.2007. po toj osnovi uprihodovano je od planiranih 19,4 milijuna kuna 10,1 milijun kuna. Bojim se da su toliko recimo digli oni tenori ili orkestri, ne znam, u Hrvatskom fondu za privatizaciju itd. Pretvorba, o tome nekom drugom prilikom. Glasati ili ne za ovo izvješće? Uobičajeno je. Ako ne glasaš za proračun jasno je da ne glasaš ni za izvršenje i tako ćemo se ponijeti. Ali sad je to isto manje, nebitno je to, to je irelevantno. Bit je nešto drugo, da ovaj dokument, znači ovaj proračun kao i proračun Republike Hrvatske težak je 108 plus nekih 10 milijardi kuna sa tim izvanproračunskim fondovima da mi izvršavamo, da ga mi usvajamo sa 39 zastupnika. Teoretski da Općina Ladiše ne može svoj proračun donijeti bez nadpolovične većine. I bit je ova preraspodjela koja zasigurno u ovom trenutku je isključivo politička i nije pravična. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, pa toliko netočnih navoda, teško je to sve ispraviti. Jer mislim da je puno toga otišlo izvan ove teme. Ali jedan od navoda koji je kolega rekao veli Istra se zapostavlja i to je zamislite zaključak na temelju polugodišnjeg izvješća. Jer gospodin Kajin očito shvaća proračun kao pješčani sat gdje u istim vremenskim jedinicama iscuri jednako pijeska. Što je apsolutno daleko od stvarnosti. Ja ću vam reći, moj grad je u ovom trenutku veliko gradilište. Jer u drugom dijelu godine radimo znatno više nego u prvom dijelu, jer sad je i pritok sredstava znatno veći. Zato mi je jako, još se hvali jel, da se je složio sa kolegicom, znači da oboje ne znate ustvari što se događa sa proračunom. Drugo, veli kolega najrigidnija centralizacija ove godine, što apsolutno nije točno. Kolega Kajin, centralizaciju pričaju svi o centralizaciji a izgleda da pojma nemate što iza tog stoji, a stoje obveze iza centralizacije. svega 30-ak gradova u Hrvatskoj je preuzelo školstvo, a mogli su mnogi drugi, imamo puno gradova u Hrvatskoj. Zašto? Zato jer znadu da jednostavno im je jeftinije se švercati preko županije ili preko države ili direktno ulagati tamo gdje bi bi trebali ulagati. ja ću se u svojoj raspravu ograničiti samo na onaj jedan mali segment koji se odnosi na sport, odnosno koji se odnosi na 450 hiljada aktivnih sportaša i još toliko aktivnih rekreativaca, a čiji pokazatelji ovdje govore o tome da je stanje u hrvatskom sportu usprkos novom zakonu katastrofalno. O čemu se radi? Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u sportu osnovana je u veljači sa šest mjeseci zakašnjenja, ali nije zaživjela ni do danas. Do 777 hiljada kuna koje je trebalo biti utrošeno za rad ove agencije, do danas je utrošeno manje od 90 hiljada, odnosno nekih 11% što znači da je njezin rad praktično na nuli. Koliko je ona potrebna govori i današnji članak iz "Slobodne Dalmacije" gdje se govori o otkriću novinara "Slobodne Dalmacije" koja je otkrila dilera zabranjenih steroida koji uzrokuju infarkt, arteriosklerozu, manična stanja, psihoze i abnormalnosti muskulature. Čak i to da se kao stimulativno sredstvo prodavao i lijek protiv karcinoma dojke. Ovih dana smo čuli za slučaj dječaka od 12 godina koji je umro, nogometaš koji je umro iz neutvrđenih razloga. Vjerojatno također sličnih problema povezano sa uzimanjem nedozvoljenih sredstava, a naša agencija ne radi, a naš se ministar uredno hvali kako je donio veliki napredak u hrvatskom sportu. Nadalje, nacionalni program sporta je također jedna od stavka ovog proračuna koja je trebala biti donesena do ožujka ove godine, na žalost nema je ni do danas, znači već kasnimo nekih 7 mjeseci. Od 370 hiljada kuna predviđenih za ovu stavku potrošeno je cijelih hiljadu i 800 kuna, odnosno pola posto predviđenih sredstava. Trebalo je biti osnovano nacionalno vijeće za sport još u prosincu prošle godine, nema ga ni do danas, znači zakašnjenje 10 mjeseci. Ono je trebalo donijeti kompletan program razvoja hrvatskog sporta. Predviđena sredstva milijun 125 hiljada kuna, utrošeno naravno ništa, s obzirom na to da nema nacionalnog vijeća. Za onu najvažniju stavku koja je bila i najveći spor u raspravama o Zakonu o sportu, a to je preoblikovanje sportskih klubova, udruga u profesionalne klubove, pravilnik je donesen u siječnju također sa 6 mjeseci zakašnjenja, ali povjerenstva za provedbu tog pravilnika nema ni do danas i preoblikovanje se praktično ne provodi. Od 250 hiljada kuna utrošeno nula. Neću govoriti o još čitavom nizu akata koji su vezani za Zakon o sportu, jer to i nije tema proračuna, reći ću samo za jedan koji je itekako vezan uz proračun, a to je provedbeni propis o naplati tražbina i javnih davanja neprofesionalnih klubova dužnika. Mi smo ovdje prilikom rasprave o sportu govorili o 750 milijuna kuna dugovanja klubova na ime razno-raznih davanja državi. U raspravi je bilo spomenuto još skoro toliko neevidentiranih dugovanja koja naprosto u svim tim pokazateljima nisu evidentirana. Međutim evo zbog ovoga propisa koji do danas nije donesen, a trebao je biti donesen u roku od mjesec dana od donošenja zakona, dakle sa otprilike 15 mjeseci zakašnjenja, nema ni naznake kada će biti donesen. Vidi se i još jedan pokazatelj kakvo je stanje u hrvatskom sportu. Želim reći i još spomenuti samo još tri stavke koje su u ovom proračunu, odnosno u ovom aktu o izvršenju proračuna spomenute trebale biti barem djelomično provedene, a nisu provedene sa ni jednom lipom. Radi se o financijskoj potpori djeci perspektivnim sportašima, nula kuna do danas izvršenje, odnosno za šest mjeseci. Također poticanje ravnopravnosti spolova u sportu nula kuna, poticaji razvoja sporta na otocima nula kuna. O tim programima sam govorila i u svojoj raspravi kod donošenja proračuna, amandmanima sam tražila povećanje tih stavki, očito su one bile samo deklaratorno navedene u proračunu, iz izvršenja se vidi da je zaista tako. Pretpostavljam ako bi ostala ova garnitura, odnosno ova Vlada da ih iduće godine ne bi uopće bilo u proračunu, ali ja se nadam da ćemo u studenome, odnosno sigurna sam da ćemo to u studenome promijeniti pa će se i ove stavke promijeniti

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici evo ja bih samo kratko zapravo na kraju se osvrnuo na ove, žao mi je što nema uvažene zastupnice Lalić. Naime kada se govori o decentralizaciji porezu na dohodak i porezu na dobit onda treba uzeti u obzir i znati da ove stavke u proračunu nisu proračuni tih lokalnih jedinica nego one dobivaju dio poreza na dohodak i dio prihoda koji zapravo pripada prema snazi koju imaju u tom području, ekonomskoj snazi. sigurno nije istina da su zakinuti, posebno bih rekao i posebno se to odnosi dakle na sva mjesta, sve općine i sve gradove u području području dakle Slavonije itd. koji su u tom smislu dobili ovom decentralizacijom više. Ono što bih na kraju zapravo samo podcrtao i podvukao, dakle da je po prvi puta puta ostvaren suficit u prvih šest mjeseci, da je zaduživanje u prvih šest mjeseci u jednoj godini dakle bilo manje nego što su bile dakle otplate, otplatili smo više a za to se nismo trebali više zadužiti nego manje. za financijsku imovinu i otplate zajmova su iznosili 3,6 milijardi kuna, a zaduženje u prvih šest mjeseci 3 milijarde i 100 milijuna kuna. nije ništa drugo nego suficit koji je ostvaren u prvih šest mjeseci ove godine koji potvrđuje zapravo konsolidaciju i dovođenje u red javnih financija Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Prijedlogu odluke o izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu itd. U 12,00 sati glasovanje. Hvala.